Uvaženi potpredsedniče, samo bih da ukažem na povredu dostojanstva Skupštine i dostojanstva građana Srbije.Uvaženi kolega

kad od toga nema ništa. Znači, nije istina. Morate da ukažete na to. Jednostavno, morate da pratite diskusije poslanika. Nemojte da dozvolite da se ovde iznose laži i neistine i da je neko drugi kriv i da neko nešto treba da uradi i da drži moralne pridike.

svaki poslanik ima pravo da iznese ovde svoje mišljenje. Koliko je ono tačno ili ne, to je drugo pitanje. na predsedavajućem da ulazi u istinitost nečijeg izlaganja. Jednostavno to je nemoguće, molim vas. Prema tome, takva vrsta povrede Poslovnika nije osnovana. osnovana. Molim vas da više ne reklamirate takvu vrstu povrede Poslovnika. Drugo je ako se neko uvredljivo izražava o nekome, to je drugo pitanje,

Izvolite. **Vladimir Cvijan** Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, evo već treći dan diskutujemo o rekonstruisanoj Vladi Srbije, diskutujemo o novim ministrima. Trebalo bi valjda da diskutujemo i o njihovim programima. Nažalost, izgubili smo dva dana u određenim prepucavanjima. Izgubili smo dva dana u nekim scenama koje svakako nisu doprinele ugledu Narodne skupštine i žao mi je što se to desilo.Iskreno sam očekivao da će na prvom mestu opozicija, naročito najveća stranka iz opozicije, zapravo iskoristiti ovo vreme da budućim ministrima, a i ministrima koji ostaju na svojoj poziciji, postavi čak i neka neugodna pitanja, da postavi neka pitanja koja prosto građane zanimaju. Pošto se to nije desilo, evo ja ću iskoristiti vreme poslaničke grupe SNS da pitam naročito nove ministre za njihov program, da pitam za određene stvari šta je njima u planu, da građani zapravo čuju šta će to da se dešava u budućnosti i zašto mi svi zajedno očekujemo da će sa rekonstruisanom Vladom Srbija zaista krenuti ubrzanim koracima i ka Evropi i ka boljem životu.Zaista je pravo vreme da postavimo pitanje gospodinu Miroviću. Nažalost, on je trenutno izašao, ali gospodin Antić kao budući ministar je zaista nadležan. Recimo, privrednici vrlo često, gledam i preko interneta, postavljaju pitanje – kada će konačno po jedinicama lokalne samouprave da se uvede da dažbine koje plaćaju privrednici budu jednake dažbinama koje plaćaju obični građani? Sada imamo situaciju da se za komunalne usluge u nekim opštinama plaća i po 350% veća cena nego što plaćaju građani. To ne samo što nije ustavno, nije u skladu sa evropskim standardima, to je i u suprotnosti sa interesima za razvoj privrede.Ministra Krstića niko nije pitao praktično ništa tokom ova dva dana trajanja ove diskusije. Možda je sada pravo vreme da postavimo pitanje šta ministar misli o prebijanju dugova između privrednika i države? Mi vrlo često imamo situaciju da država duguje privredniku, u isto vreme i privrednik duguje državi po različitim osnovama. Ali, šta se u praksi dešava? Kod privrednika, ako duguje državi, odmah se šalje inspekcija, zatvara se, pišu novine o tome, a kada država duguje privrednicima, imamo situaciju – hajde idi na sud, pa kada dobiješ za dve, tri godine, tada ćeš naplatiti.Ovo je jedno pitanje koje zanima privrednike, zanima Udruženje poslodavaca Srbije. Nažalost, niko nije do sada postavio pitanje. Sad je možda pravo vreme da čujemo program. Ovo je samo jedno od pitanja. Kada bih imao više vremena, sigurno bih ministra Krstića pitao, i ne samo ministra Krstića, nego i druge ministre, šta misle i o elektronskoj trgovini, šta misle o elektronskoj prodaji? Vidimo da čitav niz kompanija najavljuje odlazak iz Srbije, jer ovaj deo nije regulisan u skladu sa evropskim standardima.Budućeg ministra prosvete pravo je vreme da pitamo – šta misli o novom Zakonu o udžbenicima? Danas je čak i Agencija za borbu protiv korupcije istakla da je to što nema nacrta zakona dosta veliki problem, da ima određenog oblika nelojalne konkurencije na srpskom tržištu. Naravno da izdavače veoma zanima to, a ne da se mi prepucavamo ovde i da se, ne daj Bože, vređamo.Svaka čast novom ministru sporta, odlični uspesi u karijeri, ali sad je pravo vreme, evo, kao otac đaka koji će danas da krene u školu, da postavim pitanje – koji je vaš stav o, recimo, školskom sportu? Naravno da je najbolji način da se deca otrgnu od lošeg uticaja ulice, da se otrgnu od droge, da se otrgnu od alkohola, da se bave sportom, ali činjenica je da, nažalost, dobar deo škola u Srbiji nema fiskulturne sale. Nemojte samo reći da nema para za te fiskulturne sale. Upravo izdavanjem tih fiskulturnih sala, one same sebe mogu da sve nas zanima vaš stav povodom privatizacije fudbalskih klubova. Svi podržavamo tu privatizaciju. Mislim da svi građani u zemlji žele da konačno ne izdvajamo mi naše pare za Zvezdu, za Partizan ili koga već, ali nas opet sve zanima na koji način ćemo zaštiti brend Crvena Zvezda, odnosno brend Partizan.Idealno je vreme da ministra spoljnih poslova, koji je zaista mnogo učinio, mnogo protputovao, mnogo doprineo tome da Srbija danas ima bolju poziciju u svetu, ali sad je pravo vreme, recimo, da postavimo pitanje o njegovom planu i programu za privrednu diplomatiju. Vidimo da sve više stranaca želi da ulaže u ovu današnju Srbiju, Srbiju koja ide ka Evropi u kojoj se borimo protiv korupcije, u kojoj donosimo evropske zakone. Dobro je da je dosta pažnje posvećeno Kini, Nemačkoj, Rusiji, EU, odakle stižu veliki investitori, ali ne smemo zaboraviti i neke manje države, možda do sada zapostavljene u toj delatnosti Ministarstva spoljnih poslova.Nemojmo zaboraviti, recimo, da je veoma važan investitor u Srbiji, recimo, Azerbejdžan, da Belorusija sve više ulaže. Koji je, recimo, stav Ministarstva spoljnih poslova povodom bilateralnih privrednih komora između ovih, da kažem, manjih investitora, ali za Srbiju jako važnih i naših privrednih društava? Da li će Ministarstvo spoljnih poslova tim povodom možda više da se angažuje?Gospodine Tasovac, sve više i više stranih turista dolazi u Srbiju. Sve više stranih investitora dolazi u Srbiju. Kada dođu, mi nemamo narodni muzej, a zanima ih da vide, zanima ih, recimo, da vide Muzej istorije Jugoslavije, u kome se, recimo, ne plaća ulaz, što je jako zanimljivo. Šta je vaš plan, šta je vaš program tim povodom?Žao mi je što ovde nije ministar pravosuđa. Mnogo je učinjeno. I Evropa to potvrđuje. I naši građani su sve zadovoljniji stanjem u pravosuđu. Evropa nam je dala i pozitivne stavove. Čuli smo ovde i zvanično obraćanje, čak i u Narodnoj skupštini. Sad, da je on tu, bilo bi pravo vreme da postavimo pitanje – kad će novi zakon o mreži sudova?Red je da konačno i Aranđelovac, red je da konačno i Gornji Milanovac i Šid i Senta i čitav niz drugih gradova u Srbiji dobiju sudove koji su ukinuti pređašnjom reformom pravosuđa, koja očigledno nije bila uspešna. Ovo bi sada bila prava i pravi momenat da se postavi pitanje da je tu o njegovom planu i programu po ovom pitanju.Mogli bismo još čitav niz pitanja, koja zapravo zanimaju naše građane, da postavimo Vladi, da postavimo našim sadašnjim, budućim ministrima. Znam da oni odgovor imaju. Znam da je to odgovor sigurno kvalitetan i ako ništa drugo i u direktnim razgovorima sa njima sam čuo da program i te kako imaju. Mi imamo puno poverenja u naše nove ministre i u naše stare ministre. Vaše biografije su zaista odlične. Ugled koji uživate kod građana Srbije na najvišem mogućem nivou. Naravno da će vas SNS podržavati šta god da budete radili, ako je u korist Srbije, ako je u korist programa i SNS i naših koalicionih partnera.Za svaku pomoć stojimo vam na raspolaganju. Da se nadovežem na kolegu Blažića, kad god ne žele da vam obezbede sredstva za pametne projekte, obratite se Narodnoj skupštini. Verujte mi na reč, ovde naročito mislim na nove ministre, imate podršku. Nije ova skupština uvek samo prepucavanje. Nažalost, to je bilo ova dva dana i žao mi je zbog toga i žao mi je što građani Srbije, koji su to gledali su možda stekli neku pogrešnu sliku, taman nam je ugled Skupštine krenuo da postaje veći. Sada se zbog ona dva prethodna dana verovatno srozao, ali danas je pravi momenat, prava prilika da porazgovaramo o vašim projektima, da porazgovaramo o vašem programu, da nam odgovorite da i nama i građanima Srbije odgovorite na pitanja koja građane Srbije zanimaju, da pokažete da zaista Srbija ide ka boljoj budućnosti i u jednom dobrom smeru.Posebna podrška nestranačkim ličnostima u Vladi Srbije. To je dokaz da SNS i njeni koalicioni partneri ima želju da preda mladim možda ne toliko mladim stručnjacima, ali definitivno ljudima koji imaju odličnu biografiju, da preda nadležnosti. Dokaz da ne idemo ni u kakvom smeru nekog apsolutizma. Zaista smatramo da Srbija ide u dobrom smeru i iz tog razloga puna podrška budućoj Vladi, puna podrška ministrima.U danu za glasanje, naravno da ćemo glasati za ovu Vladu, a nadam se da će i ministrima biti data mogućnost da odgovore na poneko pitanje. Hvala svima.

prekršili ste član 107. Poslovnika, jer niste prekinuli prethodnog govornika, koji je govorio posle mene, jer je povredio dostojanstvo Skupštine, iznoseći niz neistina.Ne znam odakle mu to što je govorio. Ja sa njim nisam imao nikakvu saradnju, tako da mislim da paušalno iznosi ocene tek da bi se javio. Moram ga podsetiti da je u periodu dok sam ja bio državni sekretar, Poreska uprava, ali i Uprava carine imale odlične rezultate, da su dobile priznanja od Saveta EU i da su(Predsedavajući:

Bojan Đurić. **Bojan Đurić** Član 27, član 107. Poslovnika. Prvo prethodni govornik, odnosno gospodin Cvijan, je izvređao čitavu opoziciju ovde. Tvrdio je da se mi prepucavamo ovde već treći dan i zato tražim da nadležne službe dostave ovom parlamentu da vidimo ko je više govorio u ova tri dana. Ja sam siguran da će se pokazati

Dakle, traži od Vlade, odnosno od opozicije da propituje kandidate za ministra o njihovom programu. Kandidati za ministre nemaju program. Program ima gospodin Dačić, to se zove ekspoze.

Izvinite, molim vas.)Ne po Poslovniku nije moguće da raspravljamo o programima pojedinačno ministara, kandidata za ministre. Morate to da znate gospodine Arseniviću.Da li je moguće? Mi smo probali Mi smo probali da obezbedimo raspravu odnosno razgovor sa kandidatima za ministre o njihovim programima, o tome se ovde govorilo u petak, gospodin Cvijan je bio protiv toga. Zato danas kažem da traži od nas, od poslanika u Narodnoj skupštini da vode raspravu i da postavljaju pitanja kandidatima koji ne mogu da govore. To je uvredljivo. Ja mislim da je to uvredljivo.Dakle, nisam govorio ni o kakvim činjenicama i nisam ocenjivao da li je nešto istina ili nije istina. U tome se sa vama slažem, da na to ne možete da reagujete, ali samo tražim da reagujete na situaciju kada narodni poslanik traži od nas da radimo nešto što nije moguće po Poslovniku, a onda nas smatra neodgovornima zbog toga što to ne radimo. Ja mislim da nije pristojno da ispitujem nekoga ko ne može da mi odgovori. Vreme.Gospine Đuriću, mislim da nije korektno da tražite od predsedavajućeg da utiče i vi da utičete šta će koji narodni poslanik da govori. Njegovo je slobodno pravo da izabere temu kada je reč o Vladi. Nema nijednog pitanja o kome se ne može raspravljati ovde.

predviđena ovim članom, a radi se o povredama Poslovnika, reklamaciji, izrekne mere predviđene članom 108. do 111.Stav 8. – u slučaju iz stava 7. ovog člana predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući prava iz 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu o tekućoj tački dnevnog reda, ako je njegovoj poslaničkoj grupi preostalo vremena za pretres.Da ovo obrazložim. Nisam da ih kažnjavate po stavu 7, da izričete opomene ili sankcije. Shvatam da određene poslaničke grupe nisu osvojile dovoljno mandata na izborima i da nemaju dovoljno vremena koje troše u skladu sa Poslovnikom, koji su sami usvojili i doneli.Na vas apelujem da primenite mere iz stava 8. i da svaku njihovu zloupotrebu kaznite tako što ćete im to vreme uračunati jer ste po Poslovniku dužni da to učinite, uračunati u vreme poslaničke grupe. Tako ćemo na jedan efikasan način sprečiti zloupotrebu Poslovnika. Mislim da je ova mera koju su oni usvojili u stavu 8. člana 103. i predviđena za ovakve situacije kada se radi o preteranoj opstrukciji.Ponavljam, dozvoljavam umerenu favorizaciju opozicije, ali mislim da su na određeni način prevršili meru i da vi da je vreme za sankciju iz stava 8. primenjujete od sada pa ubuduće. Zahvaljujem i ne tražim da se glasa u danu za glasanje. Arsenović** Moram da prokomentarišem da vas molim da što se tiče izricanja mera to prepustite predsedavajućem, da on proceni kada će izreći eventualnu meru.

druge strane, ovo što ste sada govorili oko oduzimanja vremena, ona se jedino odnosi ako bih ja izrekao opomenu, a pošto nisam izrekao opomenu gospodinu Đuriću, nemam pravo ni da mu oduzmem vreme od njegove poslaničke

Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.Gospodine predsedniče Vlade, poštovani narodni poslanici, na početku ekspozea premijera se pojavljuje jedna rečenica, koju nisam baš dobro razumeo zbog načina kako je konstruisana. „Rešili smo da uđemo u najširu i najtemeljniju rekonstrukciju jedne Vlade u parlamentarnoj istoriji Srbije.“ Da li je to najtemeljnija? Do sada, uzgred, nije. Naravno da Vlada ima prava da se rekonstruiše, to nije ništa sporno, posle godinu dana rada da zameni ministre, da odredi svoj drugi ali je činjenica da je moguće da će ova rekonstrukcija ući u istoriju onih rekonstrukcija koje su najduže trajale i vrlo je teško objasniti zašto je rekonstrukcija trajala šest meseci. Odmah ću obrazložiti zbog čega mislim da to nije beznačajno pitanje.Šest meseci je trajala rekonstrukcija i većina ljudi je, kao i ja, stekla utisak da je neko rekao da rekonstruišemo, pa tek onda počeo da razmišlja kako će da rekonstruiše, koga će da rekonstruiše, koga će da zameni, koga će da doda.Pošto doda.Pošto vi u ovom ekspozeu insistirate, kao premijer, to ne mogu da zamerim, sa razlogom, za neki novi optimizam, za želju da se Srbija promeni, onda morate razmišljati i o onome što je rečeno ovde, a to je da 24%, iz nekog istraživanja, građana Srbije misli da ne postoji Vlada koja je u stanju da promeni stanje u zemlji i to je poražavajuće za sve ljude, ne samo za Vladu, pre svega za nju, ali za sve ljude u političkom životu Srbije to je diskvalifikacija svih ljudi koji se bave u ovoj zemlji politikom.Jedan od odgovora imate i u tome što sve ovo traje šest meseci, što mediji to prate, što imaju svoje interpretacije zašto to traje tako dugo. Meni je, recimo, posebno zasmetalo nešto što se ne tiče niti moje struke, niti je u mom domenu, to je npr. spekulacija o tome da li ministar građevina treba da ostane, ne treba da ostane? Ja ću ovde da iznesem da je Ministarstvo građevina u Srbiji prvi put formirano 1862. godine. Dakle, 1862. godine u Srbiji je bilo dovoljno stručnjaka da mogu da grade, kako je rečeno tada u aktu o osnivanju Ministarstva građevina, mostove, zgrade, puteve, itd.U formalnom smislu, iz velikih liceja, itd, hajde da kažemo pre formiranja visoke škole, velike škole, oko 1897. godine se počinje školovanje inženjera u onom smislu kako mi to danas moderno shvatamo. Srbija ima generacije izvanrednih građevinskih stručnjaka,

partijski interesi. Taj ministar može da bude ekonomista, može da bude menadžer, obično je građevinski inženjer. To je odluka Vlade i može da bude svaki. On je i sposoban, bez obzira.Poruka za tih šest meseci je da nemamo stručnjake, da građevinska struka, nešto joj manjka. To je faktički ono što su mediji preneli. Vi možete sada da kažete – ja nisam za to odgovoran. Ali, to je interpretacija medija i to su građani primili kao pogledate vaše zalaganje za taj novi optimizam, ja se sa tim slažem, ali novi optimizam mora da ima u sebi nešto konkretno. Ako pogledate vaš ekspoze, gospodine predsedniče, mesta gde kažete da je 65% bruto proizvod onaj koji je bio 1989. godine, što je tačno, i još na jednom mestu procenat, jedina egzaktna stvar u ekspozeu je broj uhapšenih ljudi i broj optužnica. To je u tom smislu onda jedinstveni ekspoze, jer jedino što je kvantifikovano i što je precizno navedeno, a to je borba protiv kriminala i korupcije.Sada bih rekao da to, zapravo, obeležava godinu dana rada Vlade, to je da je ovo ono na čemu će se insistirati, a druge stvari su manje-više na neki način u drugom planu. Evo, pogledajte i sami, videćete da su ostalo politički stavovi. U redu, ja to uvažavam, ali jedino što je egzaktno dato je ovo.Ako ovo.Ako pogledate, ako se okrenete na istoriju u 20. veku, vi možete izabrati uzorak koji god hoćete, to je naravno vaše pravo. Recimo, jedan predsednik koga obično Amerikanci smatraju svojim velikim predsednikom, Ruzvelt,

predizbornoj predsedničkoj kampanji šta će da promeni. Naime, punu zaposlenost i smanjenje ekonomske krize, tržište i čitav niz konkretnih mera su sprovedene neposredno. Uzgred, ukinuo je i prohibiciju, koja je ukinuta doslovno na dan kada je on izabran. Amerika je ponovo taj glupi zakon ukinula.Hoću da vam kažem, gospodine predsedniče, meni je jasno da političari ne vole čvrsta obećanja. Svi, ne samo vi, niste vi izuzetak. Zaista bih više bio srećniji da sam video neka konkretna obećanja kako će to da izgleda. Vi ste godinu dana na vlasti, imaćete još vremena, naravno, pred sobom. Sami kažete da niko ne može da vas sruši, ne može opozicija samo, kako ste sami rešili vaš dogovor, ili razlaz sa svojim glavnim koalicionim partnerom.Ono što hoću da kažem je da mi nedostaje jedno novo, konkretnije obećanje – šta će Vlada uraditi u sledećih pola godine, u sledećih godinu Završavam, pošto nemam previše vremena.U ovim razgovorima ovde su se pojavile neke tvrdnje o tome kako će izgledati fiskalna politika, kako će izgledati poreska politika, ali mislim da je to trebalo da piše u ovom ekspozeu, jer kada se Vlada rekonstruiše, onda se daju i ta nova obećanja, sa tim novim ljudima. Meni to u velikoj meri nedostaje da bi to imalo čvrstinu.Bojim se da nije stvorena pozitivna atmosfera, nego da ovo što imate ovde navedeno na trećoj, četvrtoj strani, broj uhapšenih, broj istraga i borba protiv korupcije, vaša Vlada će ostati upamćena po tome. Ne tvrdim, gospodine predsedniče, da ste vi nosilac te atmosfere, ali to je atmosfera koja danas Vlada u Srbiji i po tome će ova vlada biti zapamćena. Svaka vlada je po nečemu zapamćena. Bio sam i ja u dve vlade i svaka, na kraju, ima svoj sud istorije. Ova vlada će ostati nažalost zapamćena, ne po svojim ekonomskim uspesima, i po onome što je najveći uspeh vaše Vlade, a koji je nesporan, znači, brzina i intenzitet evropskih integracija, pregovori sa Prištinom, to sam više puta rekao i napisao, imali ste političke hrabrosti da to uradite, to je nesporno, ali bojim se da će ostati zapamćena po ovakvim podacima: koliko smo uhapsili, koliko smo optužnica podigli, kao da je to glavni i jedini sadržaj rada jedne Vlade. Hvala. Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Imate devet minuta na raspolaganju. **Miletić Mihajlović** Poštovani predsedavajući, gospodine predsedniče Vlade, potpredsednici, gospodo ministri, kandidati za ministre, dame i gospodo narodni poslanici, već nekoliko dana razgovaramo o ovoj temi, koja bi trebalo konačno da se se završi izborom novih ministara i da Vlada nastavi svoj rad punim kapacitetom.Dozvoliću

Možemo da konstatujemo da posle višedecenijskog lutanja, tapkanja u mestu Srbije, velikih obećanja i reči, konačno imamo Vladu koja je dala vidne rezultate, bar ako se polazi od toga gde se mi danas nalazimo i sa kojim teškoćama smo suočeni. Ako ćemo prihvatiti da se vreme meri od 2000. godine, kako neki tvrde, onda je ova vlada svakako ubedljivo najbolja u tom vremenu od 2000. godine na ovamo.Valja reći, još jednom, da rekonstrukcija nije rezultat pritisaka opozicije, niti nezadovoljstva šire javnosti ili činjenice da je ova vlada bila neuspešna. Čak naprotiv,

jalovom demagogijom, besmislenim populizmom i stranačkim interesima. Uostalom, ova višednevna rasprava je to jasno pokazala.Ukratko samo da kažem da rezultati ove vlade su na spoljnopolitičkom planu gde je učinjen snažan prodor u pravcu evrointegracija.

prostoru.Evidentni su početni rezultati i ohrabrujući u ekonomskoj sferi. Imamo uspešnu borbu protiv korupcije i treba da konstatujemo da danas imamo mnogo bolju poziciju, međunarodnu pravnu i političku poziciju, i možemo da se pohvalimo da zahvaljujući ovoj vladi mi danas imamo inostrane partnere sa kojima možemo da razgovaramo i koji će zajedno sa nama učiniti korake u pravcu oporavka Srbije.Postavljalo se pitanje – zašto se vrši rekonstrukcija? Rekonstrukcija se vrši, sasvim je jasno, radi bržeg okretanja točka promena, o kome sam figurativno govorio.

Potrebno je da se preduprede i spreče greške koje su činjene unazad i, što je veoma važno, da se izgradi svest o potrebi većeg i iscrpljujućeg rada i podizanja odgovornosti, ne samo članova Vlade, već i drugih državnih organa. Takav jedan princip, takva jedna praksa se zapravo projektuje dole, projektuje se na građane, na narod, da svako na svom poslu pokaže jedan drugačiji odnos. Praktično, Vlada je jedan primer u tom pravcu. Predloženi ministri svakako su deo te motorne snage, nove snage koja treba da stremi novim uspesima ove vlade i svih državnih organa.Ovom prilikom bih želeo da pomenem novog ministra prosvete, gospodina Tomislava Jovanovića, kome treba dati punu podršku, jer u ovoj sferi i u prosveti i u nauci ima puno, puno problema. Odlazeći ministar, gospodin Žarko Obradović, bio je zapravo suočen sa jako velikim problemima, uzimajući da je veoma mali procenat korišćen za potrebe obrazovanja i nauke, u odnosu na ono što su ta lična primanja itd, okolnostima nije bilo moguće izaći na kraj. Jedan takav sistem, gde se nedovoljno odvaja za prosvetu i nauku, normalno da nije održiv. U tom smislu je njemu potrebna podrška. Uz činjenicu, kako je on najavio da će izaći, sigurno u smislu da će obratiti pažnju u toku svog rada na ono što su tekući problemi ili sprečavanje pojave novih problema, kako se ne bi gasio požar, moram da pomenem je i odlazeći ministar imao jedan politički teret male mature, krađe testova, gde on direktno nije bio kriv, ali naravno to se u priličnoj meri ispolitizovalo.Želim da kažem da Socijalistička partija Srbije veruje u ovu vladu i ona će sigurno dati velike rezultate u narednom periodu. Prisutna je svest u ovoj vladi o potrebi većeg rada. Ta neverovatna volja, posvećenost i vera u uspeh premijera Dačića i vice premijera Vučića i članove Vlade je sasvim evidentna. Taj spoj velike energije i rešenosti da se uradi više, rekao bih slikovito, ta čudesna legura snage, rešenosti i vere da se može uraditi uraditi više u Srbiji je jedan neverovatan i dragocen resurs za Srbiju, koji treba da se iskoristi i koji ne sme propasti. U tom smislu mi dajemo veliku podršku ovoj vladi i ova vlada ima istorijsku šansu da uradi u korist Srbije mnogo, mnogo više nego što su svi očekivali i mi u to zaista verujemo.Zato, gospodine predsedniče Vlade, gospodo ministri, mi poslanici Socijalističke partije Srbije apelujemo na vas da radite predano svoj posao i da ostavite na stranu vaše stranačke interese i da date jedan snažan primer onome što je pre svega interes Srbije. Srbija mora biti u ovom trenutku svima na prvom mestu. Svako drugo poentiranje, političko ili stranačko, to treba ostaviti na stranu i treba da bude zapravo jedan takav apel prihvaćen od svih članova ove koalicije. Socijalistička partija Srbije vam želi pun uspeh i pobedu na planu oporavka Srbije, što će se dugo pamtiti. Zahvaljujem. Obaveštavam Socijalističku partiju Srbije da je vreme koje je imala na raspolaganju potrošeno, pa ostali prijavljeni narodni poslanici neće moći da dobiju reč.Reč ima narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić. Zahvaljujem.Dame i gospodo, biću veoma iskrena. Od samog početka smatrala sam da je rekonstrukcija Vlade u prvoj godini njenog mandata nepotrebno gubljenje vremena i rasipanje pozitivne energije koja je sa njenim formiranjem pokrenuta u Srbiji. Prva godina mandata je najstabilnija godina. To je godina u kojoj se raščišćava teren. To je godina u kojoj se grade dobri odnosi. To je godina u kojoj se postavljaju temelji za ono što će biti vidljivo u narednom periodu. Umesto da smo to radili, šest od trinaest meseci na političkoj sceni Srbije odvijala se jedna složena partija šaha. U toj partiji, kako smo videli, nije se dobro snašla čak ni Alisa Marić, zato što je igrača bilo više, a potezi su razmenjivani preko medija. U toj partiji šaha URS nisu učestvovali, oni su se bavili svojim poslom i to je jedini razlog zbog čega više nismo deo ovog tima. Reći danas da je to zbog neuspeha ekonomske politike blago rečeno je neistina, zato što je bilo uspeha u oblasti finansija i ekonomske politike. O tim uspesima govorio je gospodin Vučić i danas. Zemlja je izašla iz recesije, povećan je izvoz, povećana je industrijska proizvodnja to su oni temelji o kojima sam govorila.Nemojte mi reći, dame i gospodo, da je neko u Srbiji verovao da je u zemlji koja je na ivici bankrota moguće napraviti takve rezultate u ekonomiji i finansijama da oni budu istog trenutka vidljivi u standardu građana. To može samo čarobnjak. To ne može ni Mlađan Dinkić. Ali, prozivati ga za ovo, isto je kao zatražiti, recimo, ostavku premijera zato što Srbija u prvoj godini mandata ove vlade nije ušla u EU. To je To je legitiman cilj Srbije, a nije ostvaren. Ali, to bi, dame i gospodo, mogao samo neko ko je potpuni neznalica, veliki cinik ili beskrupulozni populista.No, to je prošlost, rekonstrukcija je iza nas. Sada treba da se bavimo novom Vladom i pravo pitanje jeste – možemo li podržati ovu vladu? Mi joj želimo uspeha, ali ne možemo da je podržimo. Zašto? Zato što su u njoj ostali mnogi ministri koji nisu najbolje radili, a iz nje su otišli mnogi ministri koji su dobro radili. Zato što nam nisu jasni odnosi među strankama u koaliciji sada. Pre neki dan oni su ovde upravo u parlamentu dovedeni do ivice groteske. Zato što se pojedini ministri još uvek prepucavaju sa premijerom. Dame i gospodo, pre svega zato što imamo još uvek istog premijera. Premijera koji nije uspeo da održi i harmonizuje tim koji je vodio, nije uspeo da ga dovede do rezultata i po nama on nema prava da još jednom traži mandat za isti posao.Neću posao.Neću mnogo govoriti o rezultatima koje su imali naši ministri, to ću da ostavim svojoj koleginici. Mi smo na te rezultate, dame i gospodo, ponosni. Ali, mi ćemo ubuduće biti opozicija. I da, bićemo konstruktivna opozicija, podržaćemo sve ono što je dobro i kritikovaćemo sve ono što je loše. I ovih dana smo kritikovali dvostruke račune za električnu energiju. Dolaze iz istog preduzeća, odnosno iz dva različita preduzeća u okviru istog sistema za isti obračunski period različiti računi. Građani su zbunjeni, ne znaju da li treba da plate oba, jedan ili razliku. Što je najgore, da bi to pravo ostvarili, moraju ponovo stajati u nekim beskonačnim redovima.Ali, ima i onoga što je dobro. Dobre ideje su stručnjaci. Da, gospodine premijeru, odlično ste primetili, to je ideja koju baštine upravo Ujedinjeni regioni Srbije. mi smo pre 14 godina u jednoj potpuno poklekloj i posustaloj zemlji okupili 2.000 ljudi stručnjaka, koji se pre toga nisu bavili politikom i nisu nameravali da se njome bave. Ja sam jedna od njih.Da, njih.Da, doveli smo neke stručnjake iz inostranstva, neki su još uvek ovde. Zbog ovih ljudi koje sada dovodite vam kažem i podsećam vas na to, zašto smo ušli u politiku, i zašto ta ideja nije u potpunosti uspela? Upravo zato što smo političku podršku za tu ideju izgubili jako brzo, upravo zato što je ideja bila izvrgnuta ruglu i podsmehu, i mnogi su nam rekli - a u čije ime vi to radite? Ko je to od vas tražio? Kakvi ste vi stručnjaci? Idite tražite podršku na izborima, pitajte građane da li vas hoće? To je razlog zašto smo danas u politici. Ali, mi još uvek verujemo u tu ideju, jer snažne dobre genijalne ideje, ne umiru, pa čak ni u Srbiji. Evo, vi danas sprovodite tu ideju. To je dobro. Mi ćemo to podržati.Da mogu da glasam pojedinačno za neke od vaših ministara, ja bih za dvojicu glasala sigurno. Glasala bih za gospodina Tasovca, da radila sam sa njim i znam sa kojom brzinom, lucidnošću i kreativnošću izazove pretvara u probleme, da ne samo da je vrstan umetnik, ne samo da je izuzetan čovek sa veštinama komunikacije, nego poseduje i veštine modernog menadžera, ozbiljnog modernog menadžera u kulturi, i to je ono što Srbiji treba.

Da, vi ste sinoć rekli da Vlada treba da bude kao filharmonija. Potpuno se slažem. Ali, gospodin Tasovac će vam reći, da dok izvođenje traje, dirigent stoji leđima okrenut publici, a licem ka svom timu. On pažljivo prati svakog izvođača i sve zajedno ih vodi do harmonije koje će dati melodiju i tek na kraju, dirigent se okreće da podeli uspeh sa svojim timom, ne između stavova, nikako ne između stavova.Drugi, ministar koga bih ja od sveg srca podržala jeste gospodin Krstić. Da, dobro dete, dobar đak, diplomac najbolje svetske škole, vrstan finansijski stručnjak, koji se vraća da pomogne svojoj zemlji. Da, to jeste ostvarenje srpskog sna, bar ostvarenje nas srpskih roditelja, da ta Petnica, to sam zaboravila. Jesam jedan od roditelja koji taj san sanja i usudila bih se da kažem da je taj san ono najlepše i najvažnije što gospodin Krstić donosi u ovu Vladu i u Srbiju. Ne, neki spektakularni ekonomski program. Da, štednja. Da, smanjenje javne potrošnje, svakako jeftinija država, bolji uslovi za privređivanje. To jeste i program Mlađana Dinkića. To govori i Fiskalni savet, to govori MMF, Svetska banka. Znamo da to treba uraditi, ali mi za to nismo imali podršku od svih stranaka u prethodnoj Vladi.Ono što je važno to je da gospodin Krstić dobije podršku za to kod svojih partnera u parlamentu, a mi ćemo je svakako u parlamentu dati, ali i od javnosti Srbije, jer samo tako gospodin Krstić, a i sva naša deca mogu da budu uspešni i u Srbiji, a ne samo u dalekom belom velikom svetu.Ali, ja brinem za gospodina Krstića i bojim se da srpski san, krhki srpski san može da se sruši pred navalom populizma pojedinih stranaka stranaka na srpskoj političkoj sceni. Za to vas gospodine Krstiću, na „Jejlu“ sigurno nisu dovoljno dobro pripremili.Dozvolićete mi na kraju da sa vama podelim radost što danas u poslaničku grupu URS dolaze još dve poslanice i da će time URS imati 50% žena u svom sastavu. Ostajemo kao i uvek, ne na rečima nego na delu istinski lider u modernizaciji Srbije. Hvala vam. Hvala

Da vam kažem, nemate šta vi mene da pričate, ja ne ocenjujem vaš rad, ja vaš rad ocenjujem kao premijer, vaš rad ocenjuje narod, ocenjuju građani. Kada ste toliko dobro radili kao stručnjaci, kako ste osvojili tako malo na izborima. Želim ovim stručnjacima koji su ušli u Vladu, samo da ih zamolim – nemojte da budete takvi eksperti, kao što su ovi bili. Zato Zato što je milion ljudi ostalo bez posla od 2000. godine do danas. Trećina privatizacije je poništena. Radnike smatraju statističkom greškom. Niste vi predložili da „Simpo“ postane državna kompanija, nego ste predložili da to postane kroz stečaj. Što se stidite toga, što vrtite glavom kad neznate, pitajte vašeg državnog sekretara, pitajte članove Vlade. Pišite slobodno, hvatao je beleške i Mlađan Dinkić.Da vam kažem jednu stvar, političko slepilo sa kojim ste suočeni da mislite da sam vas samo ja izbacio iz Vlade neće vam mnogo pomoći. Ako vam je lakše da mislite da vas ja ne volim, a Vučić vas voli, mislite i dalje tako. Ali, nisam siguran da je to moguće da moja odluka bude baš tako podržana i da ja imam toliku moć u Srbiji da donesem odluku, a da pri tome koalicioni partneri tu moju odluku moraju da prihvate.Ako nešto mislim da sam dobro uradio u ovoj rekonstrukciji Vlade to je što sam predložio da se raščiste računi. Vi govorite o timskom radu. Pitajte vaše članove Vlade da li je bilo jedne sednice Vlade na kojoj nije bilo po desetak ubacivanja u dnevni red od strane Ministarstva finansija. li mislite da se Dinkić sa nama konsultovao kada je izašao sa predlozima poreza, dodatnih nameta. Mislite da se konsultovao kada je ukinuo naknadu za nezaposlene privremeno na Kosovo i Metohiju. Pa, je ukinuo ne samo unapred nego i sedam meseci u nazad. Onda smo imali štrajkove i demonstracije na Kosovu i Metohiji. O kakvom vi timskom radu govorite?Uostalom kada je reč o „Simpu“ već sam vam rekao. Zajedno ste učestvovali u glorifikovanju i tog Dragana Tomića. Rekao sam, ja od toga nemam nikakvog interesa, nikakve koristi, interesuje me tih pet, šest hiljada ljudi koji radi tamo. Možda ste u činjeničnoj zabludi, pa mislite da imate ogromnu podršku građana. Slobodno, nemojte se ljutiti.

sad hoćete da kažete? Timski rad, dirigent. Ne može da se peva ista pesma, promenilo se vreme. Vi pevate istu, staru pesmu. Gospodine Šutanovac, vi ste bili član Upravnog odbora „Simpa“, nisam ja. Da li je tačno? A kako to da baš vi budete član Upravnog odbora „Simpa“? Zašto? I Slobodan Milisavljević? Da li je gospodine Đelić govorio na otvaranju? Svi su premijeri bili kod tog Dragan Tomića.

Šta to mene briga za Dragana Tomića, interesuju me radnici. Gledao sam juče šta je Dinkić izjavio, pošto nisam ni pratio šta je izjavljivao ovih dana,

ga nije počeo tako? Što toliko nije bio odlučan svih ovih godina u drugim stvarima? Znači, stvarno juče sam rekao šta sam rekao i ne želim da se bavim više URS. Rekao sam i o nekim vremenima i ne ulazim više u to. Nijednom se nisam poneo nekorektno prema vama,

i da ona ne bi dugoročno opstala sa URS u Vladi. Ako mislim pogrešno, tu su drugi koalicioni partneri da me razuvere. Pošto me nisu razuverili jer nisu mislili drugačije ta odluka je doneta. Želim vam puno sreće, želim vam puno sreće šta god radili pošto ne verujem da ćemo se sretati u parlamentu u budućnosti, ali u svakom slučaju želim vam puno uspeha i lične sreće, ali u političkom smislu sam siguran da je to prošlost, a mi nemamo vremena za to, idemo dalje. Hvala vam.

član 107. Poslovnika. Meni ne smeta kada se premijer direktno obraća poslanicima mislim da je to sjajno za diskusiju, ali elementarno dostojanstvo moramo poštovati. Apsolutna je neistina da je ostalo milion ljudi bez posla posle 2000. godine, jer bi to značilo 2000. godine u Srbiji radilo dva miliona i 800 hiljada ljudi.Samo

Ne znam, to je njihov utisak, mogu da vam pokažem poruke. Znači, ne znam zašto ste vi nervozni i u čemu se vi tačno sa mnom niste složili. Iznela sam tezu koju ste vi potvrdili da je ova rekonstrukcija bila stvar politike, da rekonstrukcija nije bila stvar rezultata. To je ono što sam i ja rekla. Vi ste rekli, neodrživo u tom formatu, zbog prekomponovanja političkih snaga, slažem se, to je potpuno u redu, tu nema nikakvog spora i to je samo ono što sa ja želela da pojasnim. Nisam pominjala „Simpo“ uopšte. Možemo o njemu da polemišemo, ali ja mislim da to nije predmet naše polemike. To, gospodine premijeru ko koliko ima glasova, ko je prošlost, a ko je budućnost, molim vas da o tome ne raspravljamo. Mislim da ste i vi i ja iznad polemike.Ja sam godinama u parlamentu slušala od jedne poslaničke grupe meni i mojoj poslaničkoj grupi su se obraćali i govorili, vi ste prošlost, mi smo budućnost. Naše vreme tek dolazi.Koliko vi imate procenata, da li ćete proći cenzus itd.Znate

Mi smo bili zajedno u tri Vlade i nije lepo da se na takav način svađamo i prepucavamo.Ovo je politička scena, na njoj su političke odluke, vi ste premijer, mi smo opozicija, idemo dalje i videćemo šta će u budućnosti biti. Srbiju interesuje budućnost, a ne prošlost. Srbija dobro zna ko je pluskvamperfekat u ovoj državi. **Konstantin Evo sada jedne povrede koja se odnosi na rad, to ću smeti da govorim, jel tako. Dakle, član 128, ako je milion ljudi ostalo bez posla možda bi troje ili četvoro njih uspelo da nađe posao u Skupštini

budimo dostojanstveni, kada je reč o karticama po Poslovniku je svaki poslanik dužan da kada izađe iz sale izvadi svoju karticu i ponese sa sobom.

Jovanović** Ako je kolega Bojan Đurić bio u pravu što se tiče poslaničkih jedinica i kartica u poslaničkim jedinicama, jedinicama, nije bio u pravu kada se pozvao na povredu člana 128. Poslovnika, a istovremeno komunicirao sa premijerom u pogledu broja zaposlenih ili nezaposlenih.Ja vas molim samo da skrenete pažnju, reklamiram član 27. dobro ste čuli na početku, kada je reklamirao Bojan Đurić Poslovnik, da je kao i juče i prethodnih dana vršio zloupotrebu poslovnika, pa sam pitao čime je on privilegovan.

Poštovani predsedavajući, gospodine premijeru, juče ste pokazali da loše baratate sa istorijom, kako daljom, tako i bližom, i za istinu i za sve one gledaoce koji gledaju ovaj prenos, i gledali su juče „Utisak“ i čitaju ovo što vi govorite ovih dana, bio bi fer i red da kažete jednu činjenicu.Izabran sam za ministra odbrane 2007. godine 15. maja po Zakonu o Vladi kao ministar ne možete biti član upravnog odbora nijednog preduzeća. Dakle, ukoliko sam bio član Upravnog odbora „Simpa“, a bio sam, to je bilo pre nekih sedam godina. Vi ste uništili „Simpo“ u poslednjih godinu dana i nemojte da pričate o „Simpu“ od pre sedam godina. Taj „Simpo“ je bio za ovaj sadašnji čudo ne viđeno.Sa druge strane, taj projekat o čemu pričate da treba da se podržava i potpuno podržavam i nije to jedini primer „Simpo“ ima i u drugim preduzećima. Danas kao i ovih dana vešto izbegavate da govorite o temi o kojoj ste došli ovde da govorite. Danas je gas u Srbiji poskupeo 4,4% to je tema koja nas zanima. Govorite o tome da je kurs dinara fiksni, ali se za taj isti kurs ne može kupiti ista količina hrane kao prošle godine, talas poskupljenja i najskuplja hrana u Evropi. Neispunjena obećanja poljoprivrednicima, a na kraju krajeva i nama. Rekli ste da ćete ukinuti niz agencija, smanjiti Vladu, a danas imamo situaciju da formirate još veću Vladu nego što je bila ne samo da ne poštujete rodnu ravnopravnost, već ćemo imati Vladu koja će imati tri ministra bez portfelja.Koliko ste agencija ukinuli? Gde je ta štednja o kojoj pričate, osim o tome da treba da se štedi na ime onih koji nemaju? Ta priča gde brinete o njima, a ne vidimo da ste promenili poreske zakone koji bi doveli u red one koji imaju, naprosto je tako, da li je to radio Dinkić ili vi, da li je on donosio te odluke mimo vas, to je vaša krivica, to nije krivica niti poslanika, niti gospodina Dinkića već vas, ako sam dobro razumeo…

Gospodine predsedniče način na koji govorite o svom dojučerašnjem koalicionom partneru, ministru iz svoje Vlade i čoveku za koga ste koliko pre neki dan glasali da ponovo bude deo jednog velikog tima, i vodi jedan važan posao za ovu državu Srbiju, moram da priznam više govori o vama nego o njemu. O tome kako je radio Mlađan Dinkić, čini mi se da ste najbolje rekli u svom ekspozeu.Postoji jedan deo gde ste u dve trećine rezultata o kojima ste govorili, zapravo naveli sve ono što su radili ljudi iz URS. Dakle, govorili ste o povećanju proizvodnje industrijske. Govorili ste o povećanju izvoza. Govorili ste o novim investitorima „Etihad“ ekplicitno naveli kao neko ko je došao u ovu zemlju. Moram da vas podsetim da je u tome upravo ogromna uloga gospodina Mlađana Dinkića, URS. Govorili Govorili ste o evropskim integracijama. Bez želje da na bilo koji način umanjim značaj onoga što ste uradili vi ili gospodin Vučić. Nadam ste da ćete biti toliko korektni pa da priznate da je u svemu tome veliki, veliki udeo imala i potpredsednica Vlade gospođa Suzana Grubješić.Takođe, gospodine predsedniče sve ono što jesu vaši planovi za budućnost, ili jedan deo planova potpuno je podudarno sa programom URS, pre svega mislim na onaj deo gde ste potencirali da ćete u budućnosti raditi na ravnomernom ekonomskom razvoju Srbije, i davanju jednakih šansi regionima. Dakle, gotovo prepisani delovi programa URS. Omanuli ste doduše u departizaciji. Očekujemo da to ispravite i u tom smislu, nakon toga možemo da razgovaramo i o drugim predlozima.

i sa njim uspostavio i prijateljski odnos, koji je omogućio da dođe do poslovnog odnosa.Nemojte sada iz činjenice što je on učestvovao u tehničkom delu da ispadne da je on u tome imao ravnopravnu ulogu kao gospodin Vučić. Nije korektno prema gospodinu Vučiću.Sa druge strane kada je reč o „Simpu“.

u obrazloženju – da se predlaže sprovođenje postupka reorganizacije u stečaju, odnosno da je važno da se pokrene stečajni postupak. ja lažem ili ovo je dokument Ministarstva finansija? Sledeći dokument koji je nastao posle konsultacija sa kabinetom potpredsednika Vučića i mojim je bio bez stečajnog postupka i u tome je bio problem.Kada je reč o gospodinu Šutanovcu, u istom dokumentu stoji, pošto je on rekao da su problemi „Simpa“ nastali u poslednjih godinu dana, bar ste priznali da ste bili u Upravnom odboru „Simpa“

DS, ne razumem, mi moramo da isključimo Dragana Tomića iz SPS, stvarno, sa kime je sve sarađivao iz drugih političkih stranaka. Piše u dokumentu koje je Ministarstvo finansija isto napisalo,

prema tome, nemojte da pričate o tome da je to nastalo u poslednjih godinu dana, ali to na kraju krajeva i nije ni bitno. Samo to govorim zbog toga što je vaš predsednik stranke rekao da neko treba da ide u zatvor što nije plaćao porez, porez, neka vodi računa šta priča, zato što ste i vi bili u upravnim organima „Simpa“.Slažem se sa vama, svaka vlada je kada je pravljena, vlada se formira na političkim kriterijumima, ne znam kako vi razmišljate da drugačije postoji Vlada u uslovima višepartijskog sistema, kako? Na kojim kriterijumima se formira Vlada? Na osnovu ko kako misli o sebi? Formira se na osnovu toga ko ima koliko glasova i ko ima koliko poslaničkih mandata. Nisam govorio ništa loše, rekao sam da politički dogovor podrazumeva da ova koalicija nastavlja da funkcioniše u ovom obliku. Moje mišljenje je bilo da je nemoguće bilo održati političku stabilnost ove Vlade u uslovima da Mlađan Dinkić drži resor privrede i finansija.S druge strane, druge strane, nisam mogao da prihvatim njegov zahtev da ima odgovarajuću drugu funkciju koja bi bila spojena od nekoliko različitih ministarstava i tu je priča završena. Što se mene tiče,

i znam da se povrede Poslovnika uvek koriste za diskusiju i ja sam koristio. Lepo se javite za reč, nemam ništa protiv, pričajte koliko god hoćete, ali kroz povrede Poslovnika ne idemo u raspravi. Ako imate vreme da kritikujete Vladu, kritikujte Vladu slobodno, recite šta god hoćete, a ne kroz povrede Poslovnika krijemo se da na takav način polemišemo. Izvolite.Zato, neću se više javljati da ne mislite da, neću se više javljati osim ukoliko me neko direktno ne prozove do kraja ove rasprave. Hvala.

koji je bio u isto vreme i direktor u „Simpu“. Žao mi je što on danas nije ovde u prilici da vam kaže koliko grešite.Koliko je vama „Simpo“ bio važan, nama je bio važniji „Jumko“, pa smo protekle tri godine uspeli da to preduzeće podignemo da radi i funkcioniše i mi smo imali odnos, kako vi kažete, da li je neko tamo iz neke druge stranke. Mislim da takav pristup koji danas pokazujete, ovde očigledno pokazuje da svi koji su ispred vas su iz vaših stranaka, jer ima tu ljudi koji su bili aktivisti, s druge strane, u prvom redu. Čemu onda rasprava o tome ko je iz koje stranke ukoliko neko doprinosi da nešto napreduje?(Ivica kršite vi Poslovnik, dobacujete, ali to nije tema, nije tema ovde čak ni razvod braka, vidim ucveljena mlada kojoj je krivo što je ostavio mladoženja, koji misli da je porastao i da je lepši nego što je bio, tema je zašto se danas u Srbiji lošije živi nego prošle godine u ovo vreme, zašto se tim stabilnim kursom evra ne živi bolje? Zašto ne može da se kupi više? Zašto je danas gas poskupeo od 4,4%? Zašto su poljoprivredni proizvodi nikad jeftiniji? Zašto niste ispunili date subvencije poljoprivrednicima? Zbog čega je izvoz u poljoprivredi nikad manji? Zbog čega jedina stvar koja radi ovde je stvar na kojoj smo radili pet godina zajedno, a to je se oslonite na jednog šeika, nema od tog posla ništa, kao što ste se 90-tih godina oslanjali na dijasporu, pa ste onda pričali o nekoj vladi nacionalnog spasa, bratstva jedinstva, nestranačkoj vladi, ekspertskoj vladi, a uvek je bilo sve gore i gore. Molim vas da se javljate za reč, ali da nam pojasnite ona pitanja koja interesuju građane, zbog čega se u Srbiji danas lošije živi nego prošle godine, to je glavna tema? Hvala. Zahvaljujem se gospodine predsedniče Vlade Republike Srbije na kolegijalnosti ispoljenoj činom davanjem mi prilike za repliku, jer onaj poziv na dijalog svakako i sami znate da je poslovnički nemoguć, osim kada napravite gest dobre volje u direktnom obraćanju, kao što ste učinili.Uopšte nema ni malo strasti ni emocija, kamo li žuči i nezadovoljstva, u diskusijama poslanika URS.To primećujemo kod vas, ali nije to tema koju želimo da kritikujemo. Čak je to ljudski i presimpatično nego neprijatno. Ono što se pri tome ispoljava je politički problem i tema dnevnog reda, a to je stvarni politički program na kojem se planira budući rad Vlade.Kao na prethodnoj sednici, gde se u žaru diskusije odjednom prešlo na bagatelizaciju tržišta i njegove slobode i konkurencije, iako zagovaramo evropske integracije i ekonomski razvoj, tako i sada odjednom je Mlađan Dinkić simbol svega nevaljanog što se dešavalo od 2000. Ne znam da li ima takav simbolički kapacitet ličnost predsednika URS, ali očigledno da sada to proizvodi jednu protivurečnost u odnosu na tekst ekspozea, da Vlada uopšte ne želi evropske integracije, reformski kurs i napredovanje Srbije, nego povratak na pred na pred petooktobarske tradicije i temelje. To je suština poruke, koliko sam razumeo.Dakle, ozbiljan problem Vlade Republike Srbije je logička inkonzistentnost, otvorenost za političke poruke P i ne P tipa, spremnost da zagovara uzajamno isključive stavove. To je čini logički konzistentnom i, kao takvu, opasnom po društvo. Uvaženi predsedavajući, poštovani predsedniče Vlade, ministri, kandidati za nove ministre, poštovane kolege poslanici, imali smo prilike ovih dana da razmatramo ekspoze predsednika Vlade u kojem je akcenat dat očito na ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije.U tom delu date su neke četiri smernice u kojima ne samo Vlada, nego i ovaj parlament će se kretati u budućnosti. socijalne pravde. Drugi je deo koji se odnosi na poresku politiku. Treći je deo nemešanje, praktično, države u poslovanje javnih preduzeća. Četvrti deo, koji je, ja mislim, i najinteresantniji, je onaj deo koji se odnosi na glasanje zakona i kreiranje pravne regulative koja će biti svrsishodna, a to znači koja će biti primenljiva, jer mi imamo more zakona koje jednostavno ne primenjujemo.Na neki način i rasprava Zakona o ministarstvima je pokazala veliku količinu zakona o kojima na neki način se različito gledalo u prošlosti, a i sadašnjosti. Govorim o delu Zakona koji se odnosi na oblast zaštite životne sredine.Ono što je rasprava u pojedinostima o Zakonu o ministarstvima pokazala je da postoji spremnost svih poslaničkih grupa o tome da ova oblast treba da se uredi, ali ono što je ova vlada nasledila u poslednjih 13 meseci je stari model, praktično nametnut model, funkcionisanja ove oblasti.Ono što EU traži od nas, prema Strategiji Evropa 2020, kojima će minimum pet ministarstava u ovoj Vladi da se bave, to je da mora da se kreće u okvirima socijalne pravde, odnosno dela koji se odnosi na otvaranje novih radnih mesta, socijalne inkluzije i oblast zaštite životne sredine.Nama su u raspravi o ministarstvima nametnuta pitanja, zarad marketinške aktivnosti, da li je Srbija na putu za ljude ili za prirodu? Ne, mi smo i za ljude i za prirodu, u funkciji razvoja privrede.Ono što je globalna tema pitanja zaštite životne sredine nije ono što je Srbija osmislila, nije ono što je EU osmislila, nego jednostavno su UN nametnuli tu temu, da bi se obezbedila održivost razvoja ne samo privrede, nego na kraju krajeva i budžeta svake države.Ono što treba pokrenuti to je sigurno reforma politike zaštite životne sredine. Ono što Evropa traži od nas su ciljevi EU i otvaranje poglavlja 27. Traži da se na jednom mestu nalazi i oblast životne sredine, i oblast prirodnih resursa, i vodoprivreda, šumarstva i oblast koja se odnosi i na vanredne situacija, i na održivost finansija.Kao što vidite, jako puno ministarstava imaju potrebe da zajednički sarađuju u ovoj oblasti upravo da bi pokrenuli privredu i to je ono što je suštinski problem u ovom trenutku – ne saradnja u tom horizontalnom smislu.S toga, kao premijer i predsednik Vlade, molimo vas da, na kraju krajeva, čujete sve inicijative koje će biti kroz Odbor za zaštitu životne sredine, gde ćemo tražiti kao predstavnici svih političkih stranaka da na neki način jače i bolje uredimo ovu oblast i prihvatite konsenzus svih političkih subjekata za ovu oblast.Ne smemo da zapostavimo ovu temu. Ne smemo da je svedemo na svakodnevna pitanja da li je neko za drvo ili je za ljudi, da li je neko za autoput. Jednostavno, takva oblast se ne postavlja kao jedna marketinška oblast pojedinaca, nego kao suštinsko pitanje svake države koja ima nameru ne samo da poštuje direktive EU, nego da ekonomski i privredno napreduje.Što se tiče naših kandidata za nove ministre, pre svega bih zahvalila što su se uopšte odazvali i prihvatili ovako odgovorne funkcije, jer oni su dali u ovom trenutku ono najveće bogatstvo koje imaju, a to je svoje ime i prezime. Najteže je staviti svoje ime i prezime i svoju karijeru na raspolaganju državi u vreme kada, znate, narod običan kaže, ko uđe u politiku, jednostavno, mnogo će se isprljati i nikada više neće moći svoj ugled da povrati. To, jednostavno, mora da se menja u Srbiji.Ovim prihvatanjem kandidata da sa svojom strukom sednu u politički milje, sednu u ovu arenu, budu pitani direktno od predstavnika građana, je jako teško, s jedne strane. S druge strane, otići će u ministarstva. Što god budu hteli da pokrenu kao neku svoju dobru ideju, dobiće od državne uprave odgovore – pa, znate, to nije po ovom ili onom zakonu, znate, vi to ne možete da sprovedete. Onda će doći do toga da će vreme prolaziti i biće u situaciji da će se osetiti nesigurnim. To je trenutak o kome smo pričali kao poslanici, da treba da dođete na skupštinske odbore, da treba da pokrenete, a mi ćemo vam pomoći u tome da kroz određena javna slušanja, međunarodne konferencije, jednostavno, podignemo nivo svesti i potrebe da u tom delu zakoni treba da se menjaju samo zarad toga da bi Srbija išla napred.Nadam se da ćete na tom putu na tom putu boljitka Srbije uspeti. Mi ćemo vam pružiti svu podršku.Nadam se da ćemo od sutra imati jedan novi pristup, novi koncept ne samo privrede Srbije, nego uopšte razmišljanja o tome kako Srbija treba da izgleda. Zahvaljujem se.

satiranje temelja duhovnosti na kojima počiva srpski narod u celini, a pre samo pet godina, u istom ovom domu, ondašnji poslanici Skupštine Srbije, od kojih se neki i danas nalaze u poslaničkim klupama, odbili su mnogo bolji i za Srbe na Kosovu i Metohiji povoljniji Ahtisarijev plan.Koje su to sile nebeske nagnale političku elitu države Srbije da promeni nacionalno stanovište? Samo gola vlast.

dolaska na vlast je bila fleksibilnost ili, bolje reći, izdaja Kosova i Metohije. Zato smo za vreme prethodne vlasti imali tzv. Borkove dogovore, a danas Briselski sporazum koji u suštini predstavlja kapitulaciju države Srbije.Inače, Srbije.Inače, ova izdaja se brani pod izgovorom da je to zbog boljeg života građana Srbije, jer ako predaju Kosovo i uđu u EU, oni će bolje živeti.

jer vlast u Srbiji se ne nalazi ni u Skupštini ni u Vladi, nego se nalazi u zapadnim ambasadama i čelnici tih ambasada su pravi gospodari Srbije.Glavni Srbije.Glavni uspeh sadašnje Vlade je njena navodna borba protiv korupcije i kriminala u Srbiji. Da vas podsetim da je najveći kriminal u pravnom sistemu svake države tzv. čin nacionalne veleizdaje.

ste mi minut vremena, gospodine predsedniče.Za utehu, možda može da posluži da će recimo separatistička vlast u Prištini, da se tako oduži čelnicima Vlade, pa da recimo jedna od ulica u Prištini, nosi ime predsednika Vlade Srbije Ivice Dačića. Sad, da li će biti pored ulice Tonije Blara, ili Bila Klintona, ostaje da se i gospodo, danas biramo rekonstruisanu Vladu Srbije, ali ipak treba da se podsetimo šta su, pre svega, prvaci iz ove vlasti govorili u predizbornoj kampanji.Tako je predsednik Srbije, ondašnji predsednički kandidat, magistar Tomislav Nikolić, govorio da će da poništi sve Borkove dogovore i da nikada neće postojati granica između KiM i centralne Srbije. Slagao nas je. Napravio je granicu na Jarinju i Brnjaku. Umesto da poništi Borkove dogovore, servirao nam je zajedno sa Vladom deset puta gori Briselski sporazum.

pa je najverovatnije da je taj pelcer ostavio traga na našoj političkoj eliti.Uostalom, do pre nekog vremena, kako se sećam, čelnici iz SNS, imali su za politički program veliku Srbiju, pa čak i sadašnji predsednik SNS, ako se sećam, bio je urednik časopisa „Velika Srbija“. Danas, bojim se kada su na vlasti da sprovode politički program velike Albanije. Pojednostavljeno, nije važno da li je Srbija…

svi smo čuli i reči prethodnog govornika, čuli smo i vaše opomene, koje ste izrekli u tri navrata zaredom i ja mislim da postoje najmanje dva razloga na koje ću se sada pozvati, zbog kojih mislim da se radi o zloupotrebi položaja prilikom vođenja sednice i samim tim povrede Poslovnika.Prvi je sadržinski razlog koji se tiče samog izlaganja. Ako neko upotrebi teške reči, ako upotrebi određene kvalifikacije, koje imaju i svoje morfološko i semantičko značenje u svojoj suštini i mogu se objasniti drugim rečima, ja naime, sam, te reči ne bih upotrebio, ali treba slušati i sadržinu izlaganja i treba voditi računa o smislu onoga što se kaže.Ako na ovaj način se ophodimo prema sadržaju onoga što se govori, mi na neki način uvodimo verbalni delikt u Narodnoj skupštini, a podsećam vas da starije od vašeg tumačenja Poslovnika jeste slovo Ustava i slovo Zakona o Narodnoj skupštini i prava koja poslanik ima u svom izlaganju za koje ne može odgovarati, pa ne i na taj način kako vi tumačite Poslovnik Narodne skupštine.Ovim nije rušeno dostojanstvo ni članova Vlade, ni Doma Narodne skupštine, ni građana Srbije, već je reč o autonomnom tumačenju narodnog poslanika o tome kako vidi sprovođenje određene politike. Da li bih ja potpisao istu reč ili ne, to je potpuno relevantno. Mislim da ste i u formalnom smislu prekršili Poslovnik i ovim završavam, zato što vi praktično ne možete na sebe preuzeti samovoljno tumačenje u ovakvom slučaju. Dakle, to nije korektno.S druge strane, reč je o poslaniku koji dolazi sa teritorije KiM, doslovno, bukvalno, i ako među nama nema makar trunke tolerancije za tako nešto onda vaš postupak govori sam za sebe i više od svega drugoga, čak i od njegovih reči. Nažalost, mislim da apsolutno niste u pravu. Po članu 27. ja jesam i jedini u ovoj sali, koji je nadležan za primenu Poslovnika i jedini odlučujem o tome da li je povreda učinjena ili nije i donosim određene disciplinske mere.Naravno, postoji više načina zaštite i narodni poslanici imaju mogućnost da ih primene, a što se tiče odluke Narodne skupštine, Narodna skupština će se o tome izjašnjavati u danu za glasanje.Kada se dogodi da narodni poslanik nekog optuži za izdaju, onda je to brutalno vređanje dostojanstva te osobe i tog čoveka, ako ne postoji sudska presuda za to. Znate, postoji sudska presuda za to. Naravno, postoji i takvo krivično delo, možda to ne znate, ali postoji takvo krivično delo, i može se osuditi čovek i onda nema nikakav problem da neko tako bude nazvan. Ali, takve neke stvari koje se ovde iznose zaslužuju opomenu i većina drugih narodnih poslanika

besmislen pokušaj, ali čini mi se da je gospodin Aligrudić u jednoj stvari u pravu. Sve ono o čemu je govorio gospodin Marko Jakšić, mnogo više govori o njemu i o onima koji ga podržavaju, nego o onima kojima se obraćao.Uopšte ne želim čak ni da uzvraćam udarce. Neću ni da podsećam ko je i šta uradio na KiM, ko je puštao Fljoru Brovinu i braću Mazreku na slobodu, a da to nije radio niko od nas. Neka ostane za istoriju.Ono što je za mene mnogo važnije to je – šta je to što je plan bilo čiji za KiM? Šta je to što možemo da uradimo a da poštujemo realnost, da poštujemo ono što Srbi imaju i na severu Kosova, ali i južno od reke Ibar, da dobro znamo šta je ono što imaju Albanci i da pokušamo u miru da napravimo neki napredak i za naš narod i da sačuvamo teritorijalni integritet naše zemlje.Ako postoje neka rešenja koja su mudrija, pametnija, ozbiljnija, mi smo spremni da o tome razgovaramo i da ih prihvatimo. To što će neko da vikne, pa čim završi da se osmehne – jel si video kako sam im rekao, nisam naročito impresioniran i ni malo fasciniran. Kao što nisam ni onom vikom od malopre kako se danas neuporedivo loše živi, zašto će nam fiksni kurs iako nemamo fiksni kurs, nego imamo stabilnu valutu, veoma stabilnu valutu po prvi put u savremenoj srpskoj istoriji, da duže od godinu dana tako dobro dinar stoji.Želim samo onima koji govore da stvari poskupljuju mnogo više nego ranije, da je inflacija ovakva ili onakva, inflacija ove godine će biti

što mislim da je strašno važno za nas, to je da pokušamo da se koncentrišemo na stvarni boljitak naše zemlje, da pokušamo da pokažemo šta je to što možemo da uradimo, gde su rezultati koje možemo da napravimo, a ne da gledamo da što je moguće težom reči ili uvredom, nekog unizimo.Obično ljudi mogu sebe da unize određenim izjavama, teško drugoga. Postoje ljudi koji se nečega stide i ljudi koji se ničega ne stide. Ponosan sam na činjenicu što spadam u onu prvu kategoriju ljudi. Žalosno mi je što postoje oni za koje se može Dučićevo geslo i na koje se ono veoma lako može primetiti, a to je „da se ne stide ničega, da se upravo zato ničega ne boje“. Meni se čini da takvih ljudi čovek treba da se čuva.Što se Srbije tiče, srećom, oni je ne čuvaju. Čuvaju je neki drugi, a koliko je uspešno čuvamo i da li ćemo uspeti da je očuvamo, a pri tome podrazumevam i njen ekonomski napredak, to će građani, čini mi se, na najbolji mogući način proceniti. Ali, ovakvih ljudi, kako Dučić kaže, čovek treba najviše da se plaši. Hvala vam najlepše.

izazvano je vašim tumačenjem nakon moje diskusije i tražim da se izjasnimo o povredi Poslovnika. Dakle, član 107. Mislim da povređujete dostojanstvo ovog doma, predsedavajući, odnosno predsedniče Narodne skupštine.Vaše obrazloženje jednako je po suštini i snazi obrazloženju koje smo nekada dobili od jedne potpredsednice koja pripada jednoj sadašnjoj opozicionoj stranci, koja nas je opominjala i tražila da ne govorimo da je neki predlog zakona ili da su odredbe koje se u njemu predviđaju protivustavne, već da je to nadležnost isključivo samo Ustavnog suda i da nije naše ovde da razmišljamo i mislimo o tome da li je predlog zakona o Vojvodini npr. protivustavan ili nije.To samo znači da ako na taj način uskraćujemo pravo narodnim poslanicima da misle, da izgovaraju šta misle, koliko god to teško zvučalo, to je direktno kršenje Ustava Srbije, poslaničkih prava i Zakona o Narodnoj skupštini. Na to vas upozoravam. Tako da i dalje smatram da je sada vaše obrazloženje koje ste dali, adekvatno ovom primeru koji sam malopre izrekao, ne ulazeći u sadržinu i suštinu onoga o čemu je bilo ovde reči. To je posao za replike, to je posao za diskusije, kako ko od nas ima pravo i kada se bude javio. Ovo sa sadržinom nema veze, nego sa formom za koju ste vi odgovorni, uprkos tome što i dalje smatram da su sve malopređašnje mere koje su izrečene duboko nepravedne. **Nebojša Stefanović** Vi imate pravo, naravno, da to smatrate i o tome će se Narodna skupština izjašnjavati u danu za glasanje i tada ćemo utvrditi da li ste bili u pravu vi ili ja.Što se tiče samo ovog, kad god bude neki narodni poslanik koristio uvredljive termine i izraze, uvek ću mu izricati disciplinske mere i to nema nikakve veze sa bilo kakvim prethodnim izjašnjavanjem bilo kog potpredsednika ili predsedavajućeg Narodne skupštine, već sa današnjom sednicom na kojoj se narodni poslanik uvredljivo izrazio o drugim ljudima i na takav način zaslužio mere, ne od toga za šta je on govorio.U trenucima kada je izgovarao neke od stvari, što možete videti i u stenogramu, ja mu nisam izricao nikakve mere jer je govorio o političkoj kvalifikaciji i svom doživljaju. U trenutku kada je iskoristio uvredljive termine koji definiše ovaj poslovnik,

U smislu dostojanstva, primenite ga onda na sve strane. Ja vas molim kao predsednika Skupštine da taj princip izbegavanja uvredljivog izražavanja koristite i u situacijama kojih je, nažalost, bilo dosta u poslednja dva dana, kada predstavnici izvršne vlasti ili većine koriste takve kvalifikacije, recimo, za lidere najjače opozicione stranke.Onda vi meni objasnite, ako može ovde Jakšić da kaže ovo što niko ovde ne bi podržao i osuđujemo to, kako može onda predstavnik Vlade da kaže za nekog da je najbogatiji i najveći tajkun i možda kriminalac? Kako ćemo onda? Kako onda ne reagujete, a reagujete u ovim situacijama? Ja vas molim ovo shvatite kao apel da se primeni na sve strane. Kad se kaže nešto što ne može da se proveri, a ovo, recimo, isto ne može da se proveri, jer je to nečiji doživljaj, onda isto i druge doživljaje stavite u isti okvir. Hvala.

koristeći ono što postoji u Poslovniku, govori o temi dnevnog reda, koristeći i političke kvalifikacije koje sve spadaju u domen rada i Poslovnika. Ja njemu nikad nisam mogao da izreknem bilo kakvu meru, niti da ga upozorim da krši ta proceduralna prava.Ima drugih poslanika koji nisu toliko vešti, koji koriste na način koji može biti uvredljiv. Ali, slažem se sa vama. Budite uvereni, svakog narodnog poslanika koji bude koristio uvredljive termine i izraze, opominjaću.Saglasno

rezervisana, i to od onih kojima se sada upućuje. Posle sam odslušao i moram da kažem da ste povredili Poslovnik, jer ste drugu opomenu, a nemam razloga da branim gospodina Jakšića, daleko bilo, ali dali ste mu drugu opomenu za rečenicu da se nada da će u Prištini jedna ulica dobiti Dačićevo ime. Zaista ne razumem zašto bi to bilo za opomenu. To nije tvrdnja da je neko izdajnik, a nije osuđen za izdaju itd.Slušali smo skoro 20 godina te izraze i da se nikad niko nije žalio. U redu, vreme se promenilo, ali zaista mislim da ste nekako bili nervozni. Spremio se čovek, počeo je tu svoju retoriku koja je mnogima od vas u sali, čini mi se, bliska. Ne vidim što ste sad nervozni.Ako sad nervozni.Ako pogledate stenogram, videćete da ste dali opomenu Jakšiću zato što je izrazio uverenje ili nadu ili šta god za tu ulicu. To nije jednako nazivati nekog izdajnikom, pa makar onoga koji je tu reč često koristio u rečniku. Zato sada, pošto ste mu oduzeli reč, ne mogu da koristim pravo na repliku, a ne može ni da mi odgovori. U svakom slučaju, mislim da ste preterali.

definitivno, član 107. Poslovnika, neke stvari ne razumem i ne razumem prethodnog govornika. U Srbiji, a verujem i svuda u svetu imena ulica se daju po ljudima koji su ostavili trag, ali koji nažalost više nisu živi. Slažem se u potpunosti, gospodine Stefanoviću, sa vašom reakcijom oduzimanja reči i izricanja opomene, ali da li se ovo ponovo promoviše jezik pretnji, jezik pisanja istorije krvlju, a mislim da se mnogo takvih ružnih stvari u prošlosti dešavalo.Želimo da gradimo državu koja će svoju istoriju pisati pobedama, koja će pisati životom, koja će pisati razvojem, stabilnošću, reformama, a ne pozivanjem na takve neke ružne stvari.(Predsednik: Samo vas molim da se to ne pretvori u repliku.)Slažem se gospodine predsedniče, i u potpunosti podržavam

Reklamiram povredu dostojanstva Skupštine. Vi opet niste reagovali. Ja apsolutno ništa, od onoga što je prethodni govornik rekao pozivajući se na kršenje Poslovnika, nisam rekao.Prema tome, ko gleda Skupštinu mogao bi, a nije me čuo, da pomisli da sam pozivao na krv, na ubistva

u smislu u kojem je govorio Jakšić. Nisam imao primedbu ni na prvu ni na treću vašu opomenu. Rekao sam da je druga bila preterana.

o pitanju koje nije na dnevnom redu.Dakle, nijednom niste upozorili gospodina Jakšića. Odmah ste krenuli sa opomenama, što nije u skladu sa članom 109, a sa druge strane tumačeći da je gospodin Jakšić povredio dostojanstvo time što nije upotrebljavao odgovarajuće izraze i reči. Hoćete li da izdate uputstvo kako da se ponašamo i šta da vam pričamo? Hoćete li da nam kažete kako treba da vas hvalimo da vas ne bi možda to povredilo? Malopre nas kolega iz vaše poslaničke grupe disciplinuje kako treba da pričamo i koje izraze da upotrebljavamo, a sada vi. Šta treba da pričamo? Kao opozicija da vas hvalimo? To nigde ne biva. To nikada nije bilo. Izdajte to uputstvo i kažite opozicija može da priča to i to i može na taj i taj način da nastupa i drugačije ne može,